Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, напомням Ви – тези от Вас, които са без маски и ако са ги забравили, да потърсят маски при квесторите. Има осигурени допълнителни количества. Моля всички в залата да бъдем с маски, така както е в заповедта на министъра и както се изисква. Уважаеми колеги, предлагам на Вашето внимание Проект за програма за работата на Народното събрание за 1 – 3 юли 2020 г.: Като първа сряда на месеца по чл. 53, ал. 8 няма постъпили предложения от парламентарните групи. „1. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет от Народното събрание на 11 юни 2020 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 122 от 22 юни 2020 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. 2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

2020 г. 7. Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г. Вносител – Висшият съдебен съвет, 29 май 2020 г. 8. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Вносители – Мария Белова и група народни представители, 2 юли 2020 г. 9. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели. Вносител – Министерският съвет, 4 февруари 2020 г., точка втора за четвъртък, 2 юли 2020 г. 10. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник‑председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на кандидат за член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката ѝ по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител – Комисията по бюджет и финанси, 24 юни 2020 г., точка трета за четвъртък, 2 юли 2020 г.

12. Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2019 г. Вносител – Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, 29 май 2020 г., точка първа за петък, 3 юли 2020 г.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

режим на гласуване. Гласували 185 народни представители: за 143, против 3, въздържали се 39. Предложението е прието. Заповядайте за процедура, господин Генов.

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение точка втора от така гласувания дневен ред да отпадне. Мотивите са много. Създаде се обществено напрежение сред много хора – по-точно бизнеса, който се занимава с траурни и погребални обреди. Всички сте чували, че тази поправка откровено лобира големите оператори и доставчици на комуникационни услуги през задния вход да си подменят апаратурата с 5G техника.

Колеги, подлагам на гласуване процедурата на господин Генов за отпадане на точка втора от днешния дневен ред. Гласували

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! От няколко заседания ми прави впечатление, че двама наши колеги не си носят маските, и ще помоля да вземете мерки по този въпрос. Хайде, при едно участие в заседание да не се носи маска, но вече няколко заседания двамата колеги изобщо не си слагат маските. Да не мислите, че на нас ни е приятно да носим маски?!

водене – заповядайте. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Госпожо Председател, вземам процедура по начина на водене. Разбира се, че всички трябва да бъдем с маски, но не считам, че е редно всяка сутрин заседанието да започва с това някой да излиза на тази трибуна и да преброява колегите, които са без маски. За тази работа си има РЗИ, което следи стриктно за това кой е със и кой е без маска и съответно съставя необходимите актове. Не е Ваша работа непрекъснато през една, две или пет минути да съобщавате кой народен представител е без маска! Мисля, че колегите от РЗИ вършат тази работа доста стриктно. И пак призовавам колегите народни представители да се съсредоточат върху работата, върху законодателството, а не върху това да се гледаме кой е с маска и кой е без маска. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски. Само да обърна внимание, че освен важността на работата, която вършим тук, е важно здравето на народните представители и на хората, с които те се срещат по избирателните райони. Така че, господин Паунов и господин Шопов, моля, сложете си маските! Сезирам РЗИ за това, че те са в залата без маски. (Частични

предполагам, че сте чели заповедта на министъра на здравеопазването, и смятам, че ръководството на парламента трябва да бъде глобено. В нея се казва, че ръководството на парламента трябва да осигури разстояние между депутатите от метър и половина. Къде е това разстояние?! ПАУНОВ: Ще обясня и за маската. Парламентът – ръководството е длъжно да ни осигури метър и половина разстояние. Защо, госпожо Председател, не се осигурява това разстояние, като то също е в заповедта?! Значи тази част може да се наруши! Другото, което се казва, е, че маски се слагат на обществени места и е изяснено какво е „обществено място“. Парламентът не е обществено място, защото има особен режим, контролиран режим на вход. Самият председател на Министерския съвет сваля маската и започва да говори! Министърът на здравеопазването казва, че Министерският съвет не е обществено място, защото там има специален режим на влизане и не прави обществени услуги. Същото се отнася и за Народното събрание.

и в такова помещение трябва да се носят маски. Както всички български граждани се съобразяват със законите, така и народните представители трябва да се съобразяват със законите, които правят в тази зала. Моля, колеги, да се съсредоточим върху работата, която трябва да свършим днес! Продължавам с постъпили законопроекти и проекторешения: Законопроект за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезание или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика и туризъм. Разпределен е на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги. Вносител – Искрен Веселинов и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределен е на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Комисията по правни въпроси. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник‑председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен „Застрахователен надзор“, и на кандидат за член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката ѝ по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахователните

Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите. Вносител – Искрен Веселинов. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносител – Полина Христова Христова и група народни представители. Водеща е Комисията по здравеопазването. Разпределен е на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и на Комисията по образованието и науката. Законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за ратифициране на изменението на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие – Световна банка, за предоставяне на подкрепа

и група народни представители. Разпределен е на Комисията по земеделието и храните. Съобщения: 1. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на с невоенен характер на самолет Ил-76 с неговия екипаж от военновъздушните сили на Украйна. Разрешението е в сила за периода от 28 юни 2020 г. до 10 юли 2020 г. за общо шест полета с цел транспортиране на военна продукция. 2. В изпълнение на чл. 65, ал. 1

15-и до 27 октомври 2020 г. включително с дните за преход. Уведомленията са постъпили на 26-и и 29 юни 2020 г. с вх. № 003-09-45 и вх. № 003‑09‑46 и са предоставени на Комисията по отбрана. Последното съобщение: В Народното събрание са постъпили Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 22 май 2020 г. – 21 юни 2020 г. и Протокол № 16 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 23 юни 2020 г., на което Отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Колеги, преди да преминем към първа точка, искам да подложа на гласуване удължаване на работното време до гласуване на всички доклади на съдебната власт. Такова решение Такова решение взехме на Председателския съвет.

г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на: Милко Бернер – заместник-министър на вътрешните работи, Ирена Дамянова – началник-отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“ в дирекция „Правнонормативна дейност“, Биляна Стойкова – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“ в дирекция „Правнонормативна дейност“, Петър Тошков – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“ в дирекция „Правнонормативна дейност“. Моля, режим на гласуване по процедурата, която господин Нунев ни представи за допуск на гостите в залата.

представи за допуск на гостите в залата. Гласували 141 народни представители: за 138, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата. Заповядайте, господин Нунев.

на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 902-01-48, внесен от Министерския съвет на 18 септември 2019 г., приет от Народното събрание на 11 юни 2020 г., и мотивите към Указа На свое заседание, проведено на 25 юни 2020 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди Указ № 122 от 22 юни 2020 г. за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет от Народното събрание на 11 юни 2020 г., и мотивите към Указа. На заседанието присъстваха: от Администрацията на Президента на Република България: Стефан Янев – секретар по сигурност и отбрана, Иванка Иванова – съветник по правни въпроси, и Невин Фети – съветник по правните въпроси;

началник-отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“ в дирекция „Правнонормативна дейност“, Биляна Стойкова – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“ в дирекция „Правнонормативна дейност“, и Петър Тошков – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“ в дирекция „Правнонормативна дейност“. Иванка Иванова запозна членовете на Комисията с Указа на Президента на Република България и мотивите към него. На основание чл. 101, ал.

8 и § 8 относно чл. 44, ал. 1 и 6 от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет от 44-тото народно събрание на 11 юни 2020 г. мотивите си президентът посочва, че с приетите промени Законът за МВР – охранителната дейност по опазване на обществения ред и осигуряване безопасността на движение по пътищата, е допълнен с нови задачи по охрана на лица. Твърди, че фокус от висш порядък в тази допълнителна дейност действително е защита на висши ценности – личната свобода, правото на живот, неприкосновеността на физическите лица. новоприетите текстове обаче не се определят ясно целите и условията за осъществяване на дейността по охрана от страна на МВР. По този начин се създава възможност за ограничаване на права, противопоставяне на интереси, на субекти и на институции. Предвижда се тази нова функция за охрана на лица да се осигурява при условия и по ред, определен с наредба на министъра на вътрешните работи. По този начин се изоставя нормата от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, изискваща Народното събрание, Президентът на Републиката и Министерският съвет съобразно компетентността си да определят основните задачи на държавните структури. Атакуваните норми не са съобразени и с други законови изисквания, което е в разрез с принципа на правовата държава. Счита, че това според него дублиране на функции влиза и в противоречие с Актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България, приета с Решение на Народното събрание от 14 март 2018 г. Тази стратегия изключва дублиращи се структури. Липсват и аргументи за ефективност ефикасност при създаването на тази паралелна структура. Липсва и концепция по отношение механизма на взаимодействие и координация между упражняващите тази дейност структури. Президентът сочи, че разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от новоприетия Закон за Министерството на вътрешните работи позволява създаване на специализирани звена за охрана на лицата както в новосъздадената Главна дирекция „Жандармерия, специализирани операции и борба с тероризма“, така и

Милко Бернер отбеляза, че Министерството на вътрешните работи счита, че законодателят е осигурил необходимата нормативна среда за изпълнение на възложените от Конституцията и законите правомощия на Министерството на вътрешните работи за провеждане на държавната политика по превенция, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, защита правата и свободите на гражданите. В подробно и аргументирано становище заяви, че основна цел на предложените и приети промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, които се оспорват, е защита на служителите, заемащи държавни длъжности, при възникване на заплаха за живота и здравето им при изпълнение на служебните им задължения. Взаимодействието между НСО и МВР е регламентирано в Закона за Националната служба за охрана и в подзаконовите актове чрез оперативни, технически, охранителни или други специализирани дейности. Основното в Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР е, че охраната се осигурява не поради заеманата длъжност, а само при конкретна заплаха. Предвидено е конкретната застрашеност, видът, обхватът и срокът на охрана

Изтъкна довод, че лицата по чл. 20 от Закона за НСО не могат да се откажат от охрана, но е предвидено Комисията по чл. 23 от Закона за НСО да взема решение за охрана на лицата от МВР. решение за охрана на лицата от МВР. Именно тази комисия ще преценява обстоятелствата, свързани с конкретното лице и конкретната застрашеност. Това на практика означава, че паралелна охрана няма да се осъществява. В мотивите на президента се твърди, че със създаването на звена към главните дирекции се разширява възможността за охрана и от тези нива. Отбеляза, че те се създават на основание сега действащия Закон за МВР и целта е да се конкретизират районите на действие при критични ситуации, а осъществяването на охрана е само правна възможност и тя подлежи на анализ и решение с преценка. Министърът на вътрешните работи утвърждава само правила, свързани с тактическите действия. На последно място отбеляза, че направените предложения от народните представители са на основание чл. 83, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и са относими към предмета и обхвата на внесения и приет на първо гласуване законопроект. Поради тази причина Министерството подкрепя така атакуваните с ветото на президента текстове и счита, че с направените промени ще се повиши ефективността на дейността на Министерството на вътрешните работи. дискусията взеха участие народните представители Росен Малинов, Валентин Радев и Пламен Нунев. Росен Малинов подчерта, че мотивите на президента са грамотно изложени и издържани и в залата ще подкрепят ветото. Валентин Радев подчерта, че основната задача на МВР е осъществяване на охранителна дейност, свързана с опазване на обществения ред и националната сигурност. МВР участва в редица местни и международни охранителни мероприятия и притежава голям опит при охрана на събития. Освен това Министерството на вътрешните работи и Националната служба за охрана винаги са взаимодействали чрез технически, оперативни и други специфични охранителни способи, за които МВР е с доказан капацитет. Приетите и атакувани текстове не създават паралелна структура, а само създават условия за повишаване ефективността на охранителната дейност. По отношение на аргументите на президента господин Пламен Нунев посочи, че оспорените текстове отговарят на конституционната норма на чл. 105, ал. 2, съгласно която Министерският съвет осигурява обществения ред и националната сигурност на държавата. Застрашаването на дейността на служителите в администрацията директно рефлектира върху стабилността, обществения ред и националната ни сигурност. В Закона за МВР са посочени служители в органите на власт, а в Закона за НСО органите на държавна власт, а това са висшите държавни фигури – премиер, президент, вицепрезидент, председател на парламента, главен прокурор, народни представители и други застрашени, свързани с националната сигурност. Служителите, които подпомагат дейността на органите на държавна власт и са част от техните администрации, са в обхвата на нормата на Закона за Министерството на вътрешните работи. Неслучайно в Закона за МВР се споменават функциите, които упражняват съответните лица, подлежащи на охрана – служители в администрацията на органите на държавна власт, за да се отграничат те от висшите държавни фигури, посочени по-горе. Участници и в Комисиите и Закона за Министерството на вътрешните работи са представители на изпълнителната власт, което е предпоставка за взаимодействие и синхронизация в дейността по охрана, включително да преценяват вида на охраната и да осигуряват най-ефективната ѝ форма, съобразно потребността на охранявания субект от гледна точка на националната сигурност.

Практиката в нормотворчеството ни дава и други примери за съществуване на самостоятелно уредени охрани, като Съдебна охрана, а също и Бюрото по защита, които имат сходни функции. Всичко това изключва твърдението за създаване на паралелна охрана в Закона за Министерството на вътрешните работи. Разширяването на кръга от охраняеми лица при застрашеност в администрациите на централната и е в кръга на компетенциите на изпълнителната власт съгласно Конституцията и е своеобразна мярка за борба с противообществените прояви, престъпността и защита на националната сигурност.

внесен от Министерския съвет на 18 септември 2019 г., приет от Народното събрание на 11 юни 2020 г.“

с които се въведе по-детайлизирана и според мен неспецифична

Освен колизията с редица нормативни актове, които доста детайлно са описани в мотивите на президента за повторното връщане на Закона за разглеждане, считам, че тази тема нееднократно е била дискутирана, нееднократно разглеждана и са предоставени редица мотиви и съображения Министерството на вътрешните работи да се занимава с дейности, които са му възложени по Конституция и са описани в Закона за Министерството на вътрешните работи. Считаме, че в следващите дни, месеци, години Министерството на вътрешните работи трябва да съсредоточи своята дейност – най-вече политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи, да насочи своите усилия към такова реорганизиране на дейността на Министерството на вътрешните работи, че то да постига основните цели и функции, а именно да осигурява обществения ред в държавата и сигурността на гражданите.

Заповядайте, господин Иванов. преодоляване на такива негативни състояния, които нарушителите на закона причиняват на българските граждани, като така наречената битова престъпност, организационното състояние вътре в Министерството на вътрешните работи. Само да припомня на колегите, че преди няколко дни синдикатите в Министерството на вътрешните работи заявиха, че са в състояние на готовност за протест, защото има редица въпроси, които са поставили пред ръководството на Министерството на вътрешните работи те трябва да бъдат решавани, а не да слагаме несвойствени функции, които допълнително ще натоварват системата на МВР за изпълняване на дейности, които според мен, а и според редица специалисти би трябвало да са приоритет на други структури, които са гласувани тук, в този парламент. Само да припомня на колегите, че през 2015 г. в тази зала беше приет именно от мнозинството, ръководено от Политическа партия ГЕРБ, един Закон за Националната служба за охрана, включително и ние го подкрепихме, където бяха приети и законово регламентирани редица текстове за начина, по който трябва да се осъществява физическата охрана на лица. С други промени, които бяха приети през 2014 г., беше въведено и така нареченото Звено за охрана на свидетели към главния прокурор.

такава специфична дейност, която е описана в други два закона и се изпълнява от други две структури – изцяло се съгласявам с мотивите на господин

а е недопустимо да се осъществява такава конкуренция в охраната на физическите лица, които са застрашени. Защото, да отворя една скоба, ние не сме против охраната на физическите лица, които са изложени на някакъв риск при изпълнение на техните служебни задължения, но това да се изпълнява при строго регламентиран ред, описан в закон. Защото, колеги, съгласете се, че така, както е предложено в Закона, условията за охрана на физически лица от Министерството на вътрешните работи да бъде описан в наредба, издадена от министъра на вътрешните работи, създава прекалено много неясноти по отношение на охраняемите лица – по отношение на начина как ще се извършва тази охрана, и най-вече защо народните представители да нямат последната дума, както е описано тук, при определянето на този ред. Мисля, че е крайно нередно това нещо да се случи, защото същите колеги, които ще ме опонират, доста сериозно се аргументираха през 2015 г., когато се приемаше Законът за НСО, именно този тип дейности да бъдат законово регламентирани. Няма да повтарям тук написаното в мотивите за колизията с редица стратегии, решения на Конституционния съд и нормативни актове, защото на Вас са Ви ясни. Вие може да ги коментирате тук, но е редно и нормално

да се промени така Законът за Националната служба за охрана, че тя да поеме също тези функции, които сега се възлагат на МВР – един специализиран орган, който тук много детайлно е разглеждан, работил е през годините, с необходимата квалификация на служителите, с необходимата подготовка,

защото това ще доведе до допълнителни разходи в бюджета на Министерството на вътрешните работи за подготовка на такива кадри. Ние не сме спорили тук за създаването на новата дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, където се обединиха две звена, за които очакванията са именно да се съсредоточат върху опазване на обществения ред, и то в места, където имаме съсредоточие на битова престъпност. Свидетели сме на редица акции както на МВР, така и на прокуратурата, насочени в тази посока, и жандармерията тук е редно да поеме своята функция, но да вменяваме функции по охрана на физически лица, и то не само на тази новосъздадена главна дирекция, ами и в още няколко дирекции – в § 8, да Ви напомня, че е дадена възможността „специализирани звена за реагиране при критични ситуации вследствие на престъпна дейност и за участие в специализирани операции с висока степен на риск, както и звена за осъществяване на охрана на лица“ – както в главни дирекции, така и в областни дирекции на МВР. Кому е необходимо това нещо?

и куп други неща, които служителите искат. Особено тези, които са на терен, работят пряко с гражданите и техните искания не се удовлетворяват. Стигаше се до протести, за да им се да им се плати извънредно, извън парите, гласувани в Държавния бюджет за тези неща, а сега нямаме точната и ясна сметка кой ще плати. Разбирате ли? Разбирате ли? Мога да Ви изредя още десетки доводи, по които този закон да бъде отхвърлен, да бъде прието ветото на президента и той да бъде преразгледан, да може всеки един текст да се прецизира и да се въведе нормален ред на функциониране на Министерството на вътрешните работи, където не му се налагат несвойствени функции, присъщи на други структури в тази държава. Те имат своята традиция, своята строго изградена йерархия, а това тепърва ще се осъществява в редиците на МВР. Както Ви казах още в самото начало, трябва да бъдем изключително съсредоточени като законодатели, а и професионалното и политическото ръководство да мотивира службите да работят,

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Иванов, Вие правилно говорихте за дублиране на функциите между новосъздадената структура в МВР и Националната служба за охрана. за охрана. Вече имаме такъв тежък пример. Говоря за Държавната агенция „Технически операции“ и сходната с нея по функции и задачи служба в ДАНС. Това доведе, разбира се, до намаляване обема на работата на ДАТО, до намаляване и свиване на нейния кадрови потенциал, до намаляване на заявленията, дадени към нея за извършване на определените операции.

непрофесионален начин от страна на мнозинството в Народното събрание тя да бъде на практика депрофесионализирана, защото до това ще доведе дублирането на нейните функции с тези в МВР. Мисля, че най-малкото е неуважение към историята на самата служба и, разбира се, на Република България по отношение на функциите, които изпълнява Службата по охрана на физически лица и на обекти, що се касае за За това имаме един тежък пример в тази насока, когато се касае за дублиране на функции между две служби. Вие виждате до какво доведе този пример към настоящия момент по отношение на Държавната агенция „Технически операции“.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Попов, се съгласявам напълно с Вас, защото освен дадения от Вас пример, можем да дадем още десетки примери в страната, където има дублиране на функции на различни структури. До голяма степен това поставя под въпрос тяхната функционалност и ефикасност. Опасенията, които изложихте, ги споделяте не само Вие – при мен се прокрадват, но се прокрадват и слухове в обществото, че охрана да върви към своя залез с приемането на тези промени в Закона за МВР е доста голяма.

Неслучайно подхвърлих в залата, че е резонно, логично да бъдат направени промени именно в този закон, да се разшири обхватът на тази служба, която има своите традиции през времето, и тя да осъществява именно тази охрана на тези държавни служители, които се намират под непосредствена заплаха, по една или друга причина, във връзка с техните служебни задължения. Никой не отрича тук, в залата, че тези държавни служители или представители на държавна власт – защото понятието също е изключително неточно и непонятно и поради тази причина настояваме всички параметри на охраната на тези физически лица да бъдат записани именно в Закона, за да бъде всичко точно и ясно регламентирано, така че те самите чувстват сигурни в своята работа, и лицата, които изпълняват тази функция, да я изпълняват по възможно най-професионалния начин. Министерството на вътрешните работи да бъде съсредоточено в своята непосредствена работа по охраняването на обществения ред и преодоляването на редица негативни явления

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Споделеното от мотивите на президента съгласие с основна насока към промени в Закона за Министерството на вътрешните работи за извършване на реформи, целящи подобряване на ефективността в дейността на Министерството, не се споделя от мен. Не съм съгласен с мотивите на президента, че тези реформи ще доведат до по-ефективна дейност на По отношение на констатацията и мотивите за ново гласуване на промените в Закона за МВР обаче, за създадената правна възможност в новата глава „Дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ да охранява лица на висши държавни длъжности, представители на друга държава, ръководители на международни организации и институции, води до размисли по отношение на начина, по който се предлагат промени в Закона.

охрана да бъде прехвърлено към новосъздадената дирекция или към Министерството на вътрешните работи според законодателството и противоречието със Закона за НСО не може да бъде осъществено. Големият въпрос е за взаимодействието между отделните звена, между отделните служби служби в сигурността.

Само че нека да си припомним призива, който имахме ние, от БСП, още 2015 г. Това е много сериозен въпрос, сериозен въпрос за функциониране на системата за сигурност. И този дебат нееднократно съм призовавал да бъде проведен с експерти, да бъде разяснено на обществото какво се цели и детайлизирането на работата вече да е в ръцете на професионалисти. И ако смятате, че по този начин, правейки сега промяна – поредната промяна, между другото – в Закона за Министерството на вътрешните работи, няма да Ви се наложи да правите още една промяна, даже и до края на мандата, който е след осем-девет месеца, то аз мисля, че се лъжете! Този дебат е необходим – как работят отделните звена, по какъв начин си взаимодействат. Ако има проблем по отношение на охраняемите лица и той е констатиран, и не може да бъде сведен до знанието на обществото – това е причината за промените в Закона за МВР, то аз Ви призовавам тези проблеми да бъдат изследвани детайлно, да бъде установена и практиката в различни други страни и да стигнем до консенсус, политически консенсус, но да знае системата за сигурност, служителите в системата за сигурност, че имат стабилно законодателство, с което се съобразяват, и знаят по какъв начин ще взаимодействат отделните звена. Именно промените в законите водят до тази нестабилност, несигурност и по отношение на служителите, и по отношение на изпълнение на поставените задачи. Припомням Ви, че има практика в отделни страни,

това, което предлагате, е несвършена работа. Наполовина свършена работа е несвършена работа! Затова и президентът много детайлно е разписал своите мотиви:

Това е съвсем отделен въпрос! И не свързвам случая със снимките с нощното шкафче и със спалнята, които излязоха с предложенията за промени в този закон, защото тези предложения са много отпреди това. Но нека да отворим и този дебат! Защото една служба, която до този момент безукорно е изпълнявала задълженията си, си, наясно сме, че има тежко петно, което трябва да бъде изчистено. Вие гарантирате ли, че няма да има подобни случаи за дискредитиране на това звено, което тепърва ще бъде създадено? И доколко е изследван опитът в – пак казвам, чужди водещи страни в сигурността и борбата с тероризма, когато се структурира такова звено? И по какъв начин ще бъде финансирано или осигурен бюджетът, има ли прогноза кои ще бъдат охраняемите лица, кои ще бъдат охраняемите институции? Ако става въпрос за охрана на Народното събрание, за охрана на други държавни институции, то вероятно МВР би се справило на същото ниво, както и Националната служба за охрана. длъжностни лица, особено когато говорим за тези, които задължително имат охрана – президент, вицепрезидент, председател на Народното събрание и министър‑председател – там спецификата е много, много различна. И ако се говори за обслужване на тези лица, пълно – от А до Я, то тези промени в Закона са недостатъчни. Благодаря Ви.

Позицията на „Атака“ по въпроса за НСО е принципна и тя е неизбежна, последователна, непроменена от 2005 г. до този момент. Ние винаги сме критикували тази служба – вместо някои неща от старата система да бяха запазени: икономика, здравеопазване, образование,

Ако тук съображенията на едната и другата страна, а едната страна е президентът, другата страна е министър-председателят, и те водят в момента един артилерийски двубой помежду си по темата, са конюнктурни и временни, то нашата позиция е константна. Нашите съображения са

това бяха инциденти, това бяха кадрови провали, беше недобре свършена работа, това е огромен щат, това са много десетки милиони, които отиват за нейната издръжка, че е нужна решителна и принципна промяна. През 2015 г. беше направен закон, против който тогава ние от „Атака“ се обявихме. Много неща Ви говореше тогава Сидеров и ние от „Атака“ – и по телевизия „Алфа“, и в тази зала. И идва ред тези неща, за които Ви говорихме и които предвиждахме, да се сбъднат. За нас тази промяна в Закона за МВР е част от този процес. Затова ние винаги сме казвали: нещата стават, но за това е необходим процес. Първо са думите, които изричаме – и в тази зала, и навън. Това, което и Сидеров Ви е казвал тук, постепенно идвате на нашето – по един заобиколен път, понякога отстрани, с много криволичения, тръгвате от едно място, връщате се, но идвате на нашето. И знаете ли, уважаеми колеги, защо този Закон за МВР е хубав? Защото той ще доведе до разформироване на Службата – рано или късно, предричаме го и го казваме. Късно – след съответните грешки, неблагоприятни последици, но това ще стане. Знаете ли кога започна тази ерозия на Службата? Тогава, когато беше създадена институцията или Службата за охрана на магистратите. Това е вторият акт, който удря по системата генерално, подрива я, подкопава и скоро след това вече няма връщане – ще се наложи разформироването на УБО, защото това е УБО, старото, някога тодорживковско УБО, което с леки реформи и промени продължава да работи и днес. Всичкото друго, което тук, в залата, ще

то е с оглед актуалната политическа обстановка и не е принципно. Завършвам изказването си с това: уважаеми колеги, ако трябва, и промяна в Конституцията да се направи. трябва да се върви към разформироване на тази служба с огромен бюджет, с огромен кадрови състав по начин, по който тези проблеми са решени и тези функции са възложени. Хайде да направим един сравнителен преглед с другите по-близки и по-далечни страни, знаете как е – няма такава служба, която да съществува във вида така, както е било в тоталитарно комунистическо време. време. Затова този Закон за МВР, без даже вносителите и тези, които го поддържат, да съзнават, е голяма крачка в това отношение – в насоката, в която говоря. Това е принципен въпрос и ние от „Атака“ ще гласуваме от принципни съображения, а не конюнктурно. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шопов. Напомням Ви още веднъж да си сложите маската. Моля, квесторите, предоставете маска на господин Шопов. Реплики?

Аз няма да правя изобличение на тази всеобща и всестранна лъжа с маскирането или масовката. Има съображения „за“ и „против“ носенето на маски. Аз излизам, за да направя това лично обяснение, тъй като много пъти беше споменавано името ми, както в час и в клас: „това другарче е виновно, то е лошо, накажете го“.

Има закон против забулването на лица, покриването им. Това е законовият нормативен акт и всеки подзаконов акт, какъвто е заповедта на министъра на на здравеопазването, не може да му противоречи. Има още много съображения. Понякога ми ставаше смешно в тази зала – тук едни колеги, то и днес един, двама или трима от тях носят маски, представляващи тяхното партийно знаме. Сега какво да говорим? Смешна работа! Но тук всеки преценява как да се държи, какво да прави. Има ред за санкциониране – моля Ви и Вие да престанете

уважаеми господин заместник-министър Бернер и гости от МВР!

всичко останало – браво! Той казва: общо взето – добре, посоката е вярна, трябва да се повиши ефективността на МВР и добре правите. Аз само ще спомена, защото колегите няколко пъти за 2015 г., от тази трибуна много пъти съм го казвал, но отново ще го повторя:

но медалът ние го закачваме. Ние сме направили тези закони и сега правим поредната промяна – не нов закон, а промяна. Вие считате, че е съществена, ние считаме – дали е конюнктурна, но е належаща промяна в Закона за МВР. И ред други закони сме променяли. Просто го подчертавам, защото е важно.

Но по същество! Най-важните промени в Закона за МВР – аз го казах и в Комисията, но колегите от опозицията не присъстваха, само един представител имаха – това всъщност е създаването на тази Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба против тероризма“. И още други промени, които също са важни. Може би този не е най-важният, но някак си се оказа във фокуса на общественото внимание – опозицията го припозна и президентът наложи вето върху тези текстове.

Той има шест забележки – неговите представители в Комисията ги представиха, госпожа Иванова – неговият правен съветник. Първата забележка, която президентът откроява, е, че с подзаконов нормативен акт – не знам дали е точен терминът, но не със Закона се установяват някои от нещата вътре точно по охраната – как точно се структурира, какво ще се прави, какви ще са парите за нея и така нататък, детайли. на вътрешните работи, сега аз го подчертавам – да, има различни практики, може да бъде в закон, може да бъде в наредба, както е в случая, и предлагаме в Закона. Ние считаме, че с наредба е правилно по една основна причина – най-малкото защото Законът за МВР, както подчертавам,

Другата забележка е, че се дублират функции – да, на пръв поглед Националната служба за охрана или УБО, както я нарекоха преди мен колегите. Тя е стар образец, едно време – дали трябва да я има, да я няма, да се променя, е друга тема, не влизам в нея.

може той да не е бил вето, защото не е имало такова на президента, за някакво дублиране на функциите. Но това го има, то съществува. Ние просто казваме, че МВР и експертите, които съществуват там, и опитните

Аз и в Комисията го подчертах. Извинявайте, Председателството беше едно голямо предизвикателство. Не само то, тук имаше и представители на Европейския съюз, знаете за срещата във Варна – всичко това го „отнесе“, ако използвам тази дума,

С малко подготовка те могат да вършат и това. И няма дублиране. Отново казвам, ако е имало дублиране, то е съществувало и досега. С тези промени в Закона не правим нещо ново. Ние само даваме възможност на една структура, която има или ще я има по Закона – регионални звена, която да прави тази охрана. Националната служба за охрана не може да охранява, ако изключим четиримата основно, служителите от държавната власт, от трите власти – така е записано в Проектозакона, забележете: и съдебната, и законодателната, включително и изпълнителната власт, в Стара Загора или в някоя паланка. Там има регионални структури точно на тази дирекция и тогава това може да бъде направено. Това само казваме ние! Нищо различно. Следващият аргумент или бележка на президента

Може би след време ще променим – тук съм съгласен с колегите, които казаха: „Да, до есента ще промените Закона.“ Да, ще го променяме, ако трябва. Нищо лошо няма в това. Законът осигурява тези обществени отношения и ние сме длъжни да бъдем оптимално свързани с действителността. И последната бележка, която беше изтъкната и от съветника в Комисията, беше свързана с това, че ние, вносителите, не сме спазили срока.

не е съобразено със стратегическия преглед на системата за сигурност и още един стратегически преглед за отбраната. Тук трябва да се съглася. Не е съобразен, но, вижте, има мотиви за това, има причина да не е – не да не е съобразено, а да не може да чакаме този преглед да приключи. Този преглед, сигурно знаете, няколко пъти се отлага. И в момента е отложен. системата да бъде приключен и тогава да внесем тези промени в Закона за МВР, а може би и други промени, каквито ще внасяме въобще в нормативните документи на системата за сигурност. Но не можем да чакаме безкрайно. Дирекцията се създава и ние решаваме, че сега е моментът. този нюанс донякъде има резон и ние можем да се съгласим с него. И накрая, и аз, като колегите в Комисията, трябва да подчертая, че ние няма да се съгласим с това повторно

която ще доведе до разстройване на системата за сигурност, господин Радев? Радев? Никой от българските граждани и охраняваните лица не е длъжен да търпи негативните последици на неразбирателството, защото едната институция днес може да бъде представлявана от една партия, а в друго време може да бъде представлявана от друга партия.

поискат физическа охрана по Закона за МВР, ако той влезе в сила, какво ще се случи и как ще се развият оттам нататък отношенията между двете служби? Как те ще взаимодействат по този начин? Никъде методически това нещо не е описано. Именно по тази причина ние настояваме всички регламенти, които трябва да осигурят охраната на физическите лица, да минат през закон,

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Уважаеми господин Радев, поводът за моята реплика е първата част от изказването Ви, в която доста аргументирано във формален, а не в съдържателен план Вие посочихте, че всичките промени в Закона за сигурността са рожба на ГЕРБ. Това е така, но, пак казвам, във формален, а не в съдържателен план, защото благодарение на всичките тези закони и на всичките промени

Това нормално ли е според Вас? Дали така смята населението? Дали то е охранявано, което е основната функция на МВР, или отделни личности са охранявани, което е целта на този закон?

от директора за борба с наркотиците, обвинен от прокуратурата в това нещо? Извинявайте, но накрая, след всичките тези законодателни промени, които направихте, включително и тази, изниква логичният въпрос: кой ще ни охранява от МВР?

Господин Председател, господин Иванов, не бих използвал думата „борба“, по-скоро „взаимодействие“ между МВР, НСО и всички останали служби, ангажирани с охрана. Освен това аз подчертах, но пак ще го кажа: и сега в действащия Закон за Националната как си взаимодействат те. Има инструкция и там е описано. Не виждам някаква колизия или нещо, което може да притесни работата досега. Досега, подчертах, и Председателството, и не само там всяка охрана, която е в страната и е по-значима, с повече присъстващи и външни посетители, и ВИП лица, пък и вътрешни, МВР е участвало и досега не е имало проблеми. Не разбирам защо предпоставяте, че би трябвало да има. За мен това по-скоро е взаимодействие, което ще бъде регулирано в бъдеще, надявам се, както досега. Господин Малинов,

Имаме пръст в това и се гордеем с тази работа. Добре сме ги направили. Трябва да има промени и сега със сигурност ще има промени в Закона за Министерството на вътрешните работи. Ние сме една от най-добре охраняваните държави. Аз мисля, че сме една от най-сигурните държави – много пъти съм го казвал и като

Ще Ви задам по друг начин въпроса, отговаряйки на репликата Ви: добре, по Вашето управление имало ли е такива случаи? Или искате да ми кажете, че само по време на отрязъка, когато Вие бяхте на власт, примерно през 2013 – 2014 г., такива случаи не е имало? Радвайте се, че ги разкриваме, че сами успяваме да намерим тези, които не

Извинявайте, но най-важният приоритет на ГЕРБ – в Управленската програма е записано и преди това – в нашата предизборна, беше образованието. Сега аз си мисля, че едва ли не стана сигурността, отбраната – вижте колко пари дадохме там.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Групата на „Обединени патриоти“ няма да подкрепи ветото на президента, водейки се от наше трайно убеждение, което сме изразили чрез изказванията и чрез гласуването си в далечната 2015 г. – НСО не трябва да съществува, или най-малкото не трябва да съществува в този ѝ вид. Основна теза на президента е, че МВР придобива правомощия, за охрана, и тази колизия на правомощия ражда неикономичност на системата и дисхармония.

в нашата демократична държава. Не може едни хора и едни елитарни структури да охраняват част от населението, разбирайте, висшата част на политическата класа, а населението да се задоволява с

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ципов, Вие слушайте професионалистите! Службите за сигурност и за охрана на длъжностни лица работят по идентичен начин във всички страни и няма нищо общо с тоталитарно минало, с друго минало! Няма нищо общо! И аз Ви казвам, че независимо какъв е режимът и по какъв начин се ръководи държавата, системата за сигурност работи според заплахите и тя противодейства, осъществява конкретни мероприятия по превенция, по пресичане и противодейства. Това че се опитвате да вкарате дебата в друг коловоз, това е Ваше виждане. Послушайте професионалистите! И когато някой народен представител, който не разбира какви са конкретните текстове и какви са проблемите, които се създават, да се допита до хора, които могат да му разяснят. Елементарно е да бъде казано: не трябва да има такава служба, защото тя е служба от миналото. Слушайте какво точно се говори и от колегите от ГЕРБ, които са професионалисти! Това, че Вие смятате за Ваше верую, че демократичните промени водят и до отричане на всичко, което се е случило преди 1990 г.,

Господин Янков, за да формулираме, ние сме се допитали до професионалисти. Обаче сме против порочната система за един тип лица, да има, ако щете, нови мерцедеси, да има едва ли не транспортни услуги, и то за кръг лица, който е абсолютно недопустимо широк.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Днес разглеждаме поредното вето, което президентът налага – в случая по Закона за Министерството на вътрешните работи. Всъщност нека да обясним, че основната цел на този законопроект е да възстанови една основна структура в Министерството на вътрешните работи, каквато е Жандармерията, като я обедини

Какво цели този законопроект? В Управленската програма на правителството са записани два основни приоритета: опазване на обществения ред и противодействие на престъпността в частта „Конвенционална престъпност“ и, от друга страна, противодействие на терористичните заплахи. Именно тези две основни задачи се изпълняват от двете съществуващи основни структури на Министерството на вътрешните работи. Какво е преценило ръководството на Министерството? Че променената среда за сигурност през последните години дава ясен знак, че трябва да има взаимодействие между тези звена и поради тази причина е необходимо те да се обединят, за да има, от една страна, по-ефективно противодействие на конвенционалната престъпност и, от друга страна, да отговаряме на всички терористични заплахи, пред които сме изправени. В никакъв случай не става дума за механично смесване на функциите на двете основни структури на Министерството на вътрешните работи. Нека да обърна внимание, че към настоящия момент Специализираният отряд за борба с тероризма е структура на пряко подчинение на главния секретар и се използва с решение на министъра, но да припомним през последните години колко пъти се е използвал Специализираният отряд за борба с тероризма. Всъщност това е една тромава процедура, която не дава възможност тогава, когато има необходимост от залавяне необходимост от залавяне на особено опасни престъпници при кризисна ситуация или заложническа криза да се използва Специализираният отряд за борба с тероризма. Сега всъщност

в мотивите на президента посочването, че не става ясно за какво става дума при регламентирането на групите, които и в момента съществуват, и са описани в подзаконовата и вътрешноведомствената нормативна база, а именно така наречените тежки групи, които да участват в задържането на особено опасни престъпници и да реагират при кризи. Такива в момента има в големите областни дирекции, такива в момента има и в няколко от главните дирекции. Идеята на тази промяна е съвсем ясно да се регламентират в Закона, защото тези групи участват в специализирани полицейски операции, при които може да се стигне и до нарушаване на права на човека. Нека да се спра малко по-подробно на изложените мотиви във ветото на президента във връзка с дублирането на функции. И в мотивите, и в изказването на преждеговорившите се отрече принципът на взаимодействие, уважаеми народни представители, а това е основен принцип, който е заложен в действащото българско законодателство, и в частност в Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Националната служба за охрана и останалите закони, които уреждат структури в сферата на сигурността. Към настоящия момент имаме няколко звена, които се занимават с охрана на лица. Бюрото за защита на свидетели по Закона за лицата, застрашени във връзка с наказателното производство, охранява свидетели по наказателни производства. Кой подпомага дейността на Бюрото по защита? Ами Министерството на вътрешните работи, и в частност дирекция „Жандармерия“ към Главна дирекция „Национална полиция“. Другото звено е Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието. Кой помага за осъществяването на тази дейност по охрана на застрашените магистрати? Министерството на вътрешните работи. Така че да говорим за дублиране на функции според мен е абсолютно некоректно. Трябва да се обърне внимание на това, структури не взаимодействат помежду си, няма как да има нито опазване на обществения ред, нито ефективно противодействие на престъпността. На трето място, взаимодействието между Националната служба за охрана и Министерството на вътрешните работи е също основен принцип в дейността на двете структури. Да, президентът не прави разграничение между охрана на лица и вида на лична охрана, посочена в Закона за НСО. Нека да дам следния пример. Когато някое от охраняваните лица по Закона за НСО участва в обществено мероприятие, кой осигурява опазването на обществения ред при провеждането на това обществено мероприятие? Кой осъществява така наречените заградителни мероприятия при провеждането на едно такова мероприятие? Простият отговор е Министерството на вътрешните работи,

при изготвянето на този законопроект, е да запишем основната функция – охрана на лица, но, забележете, тя е охрана на служителите от органите на държавната власт при конкретна застрашеност. Към настоящия момент може да се осъществи такава охрана, но за целта е необходимо да се получи сигнал, че има застрашеност на определено лице, да се образува прокурорска преписка или – ако има данни за извършено престъпление, да се образува досъдебно наказателно производство и с постановление и с постановление на прокурора да се назначи охрана на застрашеното лице. Смятаме, че тези служители работят в рискова среда и има необходимост да се създаде един облекчен ред да могат да подадат сигнал, и тази комисия, която се предвижда в Законопроекта, съставена от директори на главни дирекции под председателството на главния секретар, да вземе бързо решение за назначаването на такава охрана. По отношение на подзаконовия нормативен акт – касае само и единствено тези служители, уважаеми народни представители. Съвсем ясно това е посочено в действащия Закон, тоест в Законопроекта. Съвсем ясно! Самият президент признава в изложението си и в мотивите, че има необходимост от осигуряване на такава охрана, но не мога да си обясня какво е това неразбиране. Съвсем ясна е била волята на вносителите на това предложение, че става дума за взаимодействие, а не за дублиране на функции. Затова дадох пример за взаимодействието между Бюрото по защита и Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието и МВР, НСО и МВР, така че да говорим за дублиране на функции според мен е абсурдно, уважаеми народни представители. Ясно и конкретно трябва да се каже, при това в Закона за МВР, че МВР осъществява охрана на лица.

които са получавали конкретни заплахи за живота и здравето си, например разследващи полицаи. „Жандармерията“ охраняваше професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи, „Жандармерията“ охраняваше и един от министрите на вътрешните работи назад във времето. Така че ние не правим нещо ново, а заради променената среда на сигурност сме преценили, че има нужда от задълбочаване на взаимодействието. Това задълбочаване на взаимодействието трябва да стане с изричен регламент в Закона Именно поради тези причини не можем да подкрепим ветото на президента и ще гласуваме за повторното приемане на Закона, защото от мотивите става ясно, че е налице абсолютно неразбиране на един от основните принципи, които са заложени в нашето действащо законодателство – принципа на взаимодействие между държавните органи. В случая, след като се касае за опазването на обществения ред,

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ципов, Вие признахте в изказването си, че до този момент има проблем с взаимодействието между звената и затова е необходимо законодателно да бъде уредено задълбочаване на взаимодействието. Има ли проблеми? Защото, ако има проблем, този проблем би могъл да се реши със синхронизация на дейността между двете звена – Националната След като сега правите тези промени, това значи ли, че в този мандат се е появил проблем във взаимодействието? Кое от звената е причина за проблема? Ако е Министерството на вътрешните работи, то имате всички възможности да алармирате, да информирате политическото ръководство, Министерския съвет – министър‑председателят да вземе мерки. Ако е Националната служба за охрана, дайте конкретни примери. Защо е необходимо да бъде повишено взаимодействието и законодателят да уреди възможността за такова взаимодействие, което някой го тълкува като дублиране, а Вие го тълкувате като възможност за по-голямо взаимодействие?! Но е явно, че това, което

с повече отговорност. В мотивите на президента ясно е записано: когато говорим за отговорността, не е ясна отговорността.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Янков, не сте ме слушали внимателно, аз не говорих за проблеми. Съвсем ясно е предложението на вносителите на тази промяна в Закона за МВР. Идеята е – след решение на Комисията по Закона за НСО и заявление на съответното лице по Закона за НСО, да може! Става дума за правна възможност, а не за отнемане на функции или правомощия на органите на НСО. Прочетете какво пише в Законопроекта. Естествено, че всякакви спекулации могат да се направят по темата – дали е налице добро взаимодействие, или няма такова,

Съвсем ясно обясних, че трябва да има взаимодействие, защото се касае и за опазване на обществения ред, и за защита на националната сигурност, уважаеми народни представители. Именно поради тази причина няма да гласуваме ЦИПОВ: Да, така е, господин Паунов, винаги не гласуваме, защото няма никакви ясни мотиви. Извинявайте много, но като тези мотиви, толкова сериозна обърканост не съм срещал. тези мотиви показват абсолютно непознаване на начина на функциониране на структурите в сектор „Сигурност“ – структурите, които са призвани да опазват обществения ред и да защитават националната сигурност. ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ципов. Други изказвания? Господин Марешки.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Чуха се прекалено много и достатъчно сериозни аргументи – чисто професионално, защо не трябва да бъде подкрепено ветото на президента.

Заради липсата на тази публичност го призоваваме: първо, оттук нататък като прави такива неща, да ни информира, за да знаем за какво става въпрос. Понеже в момента не сме информирани и във връзка с всичките други мотиви, които бяха казани

Изказвания? Господин Манев. Благодаря. с цитат на колегата Ципов: толкова объркани мотиви и толкова трудно създадени мотиви аз лично не съм си представял, че ще прочета, особено когато са свързани със Закона за МВР, със службите за сигурност. Но принципът и доброто отношение в парламентарната ни дейност и практиката изискват да отговаряме на тези мотиви и да кажем нашето различно мнение по темата. темата. За констатацията на господин президента, или на този, който му е писал мотивите, че има дублиране на функции, дублиране на служби, колегите преди мен говориха. Господин Ципов беше изключително изчерпателен, господин Радев като бивш министър каза много добре нещата. Аз ще се опитам да ги опростя в едно изречение: и в момента

Не. Това не е дублиране. Това е точно онази комуникация, за която ние говорим. Но за да върши своята работа, защото на терен и на практика всеки, който се е докосвал до това нещо – било то някъде като член на някоя официална знае, че служителите на регионалните дирекции – служителите на МВР, са винаги там, където се извършва охранителна дейност от НСО, и активно вършат своята работа. Правилното и най-доброто нещо, което можем да направим, е да облечем тази тяхна дейност законово. Няма дублиране на функции – има поставяне на нещата в законови правила. Тук има една трактовка – чух я от колегите, чувах я няколко пъти за регионалните, така наречени – в кавички, звена. Колеги, нали не си представяте, че е възможно на директора на НАП в някой град да му изпратим Службата за охрана? Вие говорихте колко щяло да струва и така нататък. Ще пратим НСО да охранява директора на НАП, който наистина трябва да бъде охраняван, защото примерно води разследване в момента за милиони или милиарди левове, обаче ние ще му изпратим там цялото НСО, за да го пази с всичките си структури. Ето тук трябва да говорим за целесъобразност и за правилност на изпълнение на тези функции, защото охраната на физически лица и личната охрана са две различни понятия, те са две различни неща и когато ние ги коментираме от трибуната на Народното събрание или в мотиви към Законопроект, поне трябва да знаем. Някой тук каза: питайте – ще Ви обяснят. Ами питайте, за да Ви обяснят! Не може пред Вътрешната комисия да идва човек от президентството и да ни обяснява, че това е едно и също нещо. Няма как да го обясняваме. Това не е вярно. Но да оставим и това. В мотивите

не сте написали тактическите действия, не сте написали как ще се осъществява, не сте написали нищо от този сорт и ще го правите с подзаконови нормативни актове. Колеги, Вие днес ни призовавахте неведнъж: обърнете се към другите държави, вижте в другите държави, обърнете се към теорията и практиката на нещата при охраната на застрашени лица. Има документи, и в момента действащи, които казват, че тактическите действия, специалните средства, оборудването, маршрутизирането, спецификата на автомобилите не могат да бъдат обществено достояние в общия му смисъл. Те са подложени на контрол по закон от отговорни лица,

Колеги, странен мотив, ако аз бях на Ваше място – на тези, които се изказвахте в подкрепа ветото на президента, щях да бъда най-малкото притеснен от защитата на един такъв мотив кога, как и правилно ли било да се внасят предложения от народни представители по законопроект? Ние всички в тази зала сме народни представители и смятам, и смятам, че на всеки един от нас, ама абсолютно на всеки, му е ясно, че Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание е закон. И когато е спазен Правилникът, и президентът атакува в мотивите си по Закона за МВР Правилника на Народното събрание, правата на народните представители, това е малко притеснително, да не казвам доста притеснително. Всъщност Всъщност на Вас не Ви е интересно, като Ви говоря по същество по мотивите и затова ще Ви кажа какво се случи днес в тази зала и в последните няколко дни. Какво се случи? Президентът на Републиката, този, който всъщност ръководи Службата за охрана, реши, че ѝ е дошло време да я закрива. Защото писането на такива мотиви, говоренето ангро по темата „Национална служба за охрана“ – една от най-старите служби в България, която на 12 септември писането на такива мотиви, неангажираността по кариерното израстване в Службата през последните години, текучеството през последните години на ръководен, обучен, можещ, знаещ състав, отношенията, наложени вътре в Службата от нейния ръководител – президента, доведоха до това днес от тази трибуна да има коментари по темата, че трябва да я закриваме. Колеги, аз никога не бих застанал на такава позиция като народен представител, защото Националната служба за охрана е един от елементите на държавността ни от Фердинанд насам. Въпросът е в друго – Националната служба за охрана трябва да изгради своята съпротивителна сила срещу личностни и политически щения за власт от този, който я ръководи или от тези, които я ръководят – тогава тя ще следва своята нормална, професионална степен на развитие и няма да имаме тези напрежения. Ето това е истината за Националната служба за охрана. Не прехвърляйте нещата в Закона за МВР, защото Законът за МВР в момента така, както го предлагаме с всичко това, всъщност подпомага,

Госпожо Председател! Уважаеми колеги, аз не се съмнявам, че мнозинството в парламента ще преодолее ветото на президента. Отнасям се с уважение към казаното от моите колеги, но не го споделям. С резерви бих приел някое от становищата, ако

„създава се към ал. 8 и ал. 9 Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, която може да охранява и лица по чл. 20 или чл. 22 от Закона за Националната служба за охрана“. Да Ви кажа какво означават членове 20 и 22 – става въпрос, че съгласно тези два текста Националната служба за охрана охранява президента, председателя на Народното събрание, вицепрезидента, председателя на Министерския съвет, главния прокурор, евентуално при определени случаи депутати, членове на техните семейства и така нататък, и така нататък.

Означава координация на работата? Не. За мен това означава конкуренция между държавни институции. Ако конкуренцията в бизнеса води до някакво развитие, в държавните институции е изключително вредна. Това за мен означава, че се прави опит да се изземат функции от страна на президента и да се възложат на изпълнителната власт. По повод на това искам да Ви кажа, че в нашата Конституция фигурата на президента е изключително подценена, в смисъл, че президентът се избира от целия народ, а има изключително малко права, а има други фигури, които се избират от специализирани общности и имат безконтролни права, но за това може би ще говорим някой друг път. Казвам всичко това, защото искаме да закрием една служба. Уважавам мнението и на колегите от „Обединени патриоти“. Трябва да Ви кажа, че в целия свят – това и Красимир Янков го каза, всяка специална служба за охрана изпълнява едни и същи функции. Те, между другото, и взаимно се обучават. Нашата Национална служба за охрана има благодарности от държавни глави на съюзни държави, включително от двама американски президенти, включително от Путин, включително от двама папи на Римокатолическата църква, които са пребивавали в последните 20 години в България, и ние с лека ръка искаме да я закрием. Защо е всичко това? Защо?

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Господин Стоянов, казахте нещо много интересно: БСП не харесва Конституцията в частта ѝ за правомощията на президента. Изкушавам се да Ви репликирам и да Ви припомня, че тази модерна, демократична Конституция е приета от Седмото Велико народно събрание, в което БСП, не БКП – БСП имаше абсолютно мнозинство и абсолютно решаваща роля, и мисля, че досега БСП се гордееше с тази Конституция. Сега Вие ревизирате една много сериозна постановка по отношение на Конституцията, с което аз Ви репликирам: Конституцията ни е добра и тя трябва да бъде спазена! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Михов. Дуплика ще има ли, господин Стоянов?

Конституцията е следствие на компромис, който е постигнат преди тридесетина години, и то национален компромис, за да можем ние да достигнем дотук, където сме в момента – да можем да направим един безпрепятствен преход от социализъм към демокрация.

Подлагам на повторно гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет от Народното събрание на 11 юни 2020 г. Гласували

е прието. С това Законът за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи е повторно приет. Законът ще бъде изпратен на Президента на Републиката за обнародване в „Държавен вестник“ в седемдневен срок от получаването му съгласно чл. 101, ал. 3 от Конституцията.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „Доклад за второ гласуване на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС във връзка с приетите на първо гласуване на 27 февруари 2020 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-6, внесен от Спас Панчев, и Законопроект за допълнение на Закона за устройство на територията, 054-01-12, внесен от Юлиан Ангелов и група народни представители“.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Законът за устройство на територията е изменян много пъти и ние считаме, че на регламентирането на тази дейност не ѝ е мястото в Закона за устройство на територията. С предлаганата законова разпоредба не се регламентират точни и ясни правила за общините, за юридическите лица

Създава се разнопосочна практика по отношение упражняването на една и съща дейност от различните общини, която ще създаде възможност за търсене на съдействие за решаването на много въпроси по съдебен път. В България, с малки изключения, гробищните паркове са общински. Разбира се, управлението на гробищните паркове и дейностите, свързани с тяхната поддръжка, със строителните работи – каменоделски и други, са в приоритетите на общините. В момента те се регламентират чрез няколко закона: чрез Закона за местното самоуправление и местната администрация, чрез Закона за обществените поръчки, чрез Закона за общинската собственост и така нататък. В тази връзка е необходим нов нормативен документ, който да регламентира цялата тази дейност, който да бъде в своя по-пълен обем и да няма различни обжалвания на решения, съдебни дела и така нататък. В тази връзка искам да Ви прочета и решението на Комисията за защита на конкуренцията от 28 май 2020 г. преди малко повече от месец. Какво казва Комисията? Комисията е на мнение, че систематичното място на така предложената нова разпоредба на ал. 12 от Закона за устройство на територията не следва да бъде в този нормативен акт, доколкото с нея се уреждат различни въпроси от устройство на територията. В същото време новата разпоредба би могла да допринесе за това в различни общини в страната да бъдат установени различни изисквания към фирмите, които предоставят погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги, като разпокъса националния пазар на местни пазари, създаде административно-нормативни бариери за осъществяването на стопанската дейност и правна несигурност при осъществяването на тези дейности. Комисията за защита на конкуренцията счита, че правилата, уреждащи обществените отношения в разглеждания сектор, както и регламентирането на дейността на търговците, осъществяващи погребални и каменоделски услуги на територията на гробищните паркове, както и конкретни изисквания към тях, следва да бъдат кодифицирани в специален Закон за погребалните услуги. По този начин ще бъде постигнато и съответствие с постановеното от Върховния административен съд по тези решения. Има и практика по този въпрос. Така ще се създаде единна правна основа за осъществяване на стопанската дейност на съответния пазар на цялата територия на страната, като се гарантира спазването на принципите на чл. 19 от Конституцията на Република България за еднакви правни условия за стопанската дейност за всички граждани и юридически лица, предотвратяване на нарушенията на правото на конкуренцията и защита на потребителите. Мисля, че с това решение, което е постановила Комисията за защита на конкуренцията, е казано всичко и аз считам, че не трябва сега да подкрепяме това решение, а да се върви към създаването на нов закон, който да регламентира дейността в тази посока. Благодаря

АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател! Господин Динков, за повечето неща, които казахте, наистина сте прав – трябва да има отделен закон и той се работи, доколкото ни е известно на всички. Но кога ще стане готов, кога ще бъде приет, дали ще минат една, две или три години, никой не знае. Идеята да предложим това решение е, за да могат общините там, където има нужда, да регламентират със своя наредба дейността в гробищните паркове. Защото това безредие, което се случва – на всички добре ни е известно какво се случва в гробищните паркове и дейностите, които се осъществяват там, просто не е морално и към опечалените, и към починалите. И всички много добре го знаем. От тази гледна точка в Столичния общински съвет в предния мандат беше гласувана наредба, която указваше тези дейности. Да, ВАС отмени действието ѝ, но се позова на това, че няма никъде посочено в закон, че общината има право да изработва такава наредба за тези дейности. Целта ни е точно тази: общините да могат да се позоват на това, че има законов текст, и да направят съответните регулации, за да може наистина гробищните паркове да са места, където хората да почиват в покой, а не да се вихрят всякакви нерегламентирани дейности, и, как да кажа, неморално поведение към опечалените. Другото, което само ще добавя: за мен тезата, която чувам тук, в залата, вече за втори път от БСП, не мога да я разбера, при положение че точно Вашите общински съветници – от БСП, в Столичния общински съвет в предходния мандат всички до един са подкрепили тази наредба. Тоест явно има някакво различие в мненията на общинските съветници от БСП и на народните представители от БСП – целият Общински съвет единодушно е гласувал тази наредба, защото знае какъв е проблемът и подкрепя той да се реши. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ангелов. Господин Христов, заповядайте за втора реплика. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, тъй като на два пъти говорихме за необходимостта от нова законова уредба – действително в тази сфера има сериозни проблеми. Тя не е само в София, тя е във всички големи градове, господин Динков. Многократно в годините са правени опити да бъде внесен такъв законопроект. За съжаление, до този момент нямаме нищо прието. Само да Ви информирам, че може би от около година се работи върху проект в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с Министерството на здравеопазването. Законопроектът, по който в момента се работи, е може би на фаза повече от 90% съгласуване на текстовете. Той няма нищо общо с предишните текстове, които са били внасяни и разглеждани в Народното събрание. събрание. Имаме уверението на работната група, на двамата заместник-министри, че в най-кратък срок – разбирайте до средата на месеца, финалният текст на Законопроекта ще бъде подготвен и ние бихме могли да го видим на страницата на Министерството за обществено обсъждане. Казвам Ви това, за да

Уважаеми господин Ангелов, отговор на Вашата реплика даде господин Христов. Факт е, че тази дейност, както казах и аз, е разпокъсана, нерегламентирана навсякъде

Такива наредби, освен в Столичния съвет, има и в някои други общини, но ако искаме да решаваме въпроса трайно, трайно, решението е в това да избързаме с приемането на този закон за траурната дейност. Освен това, приемайки тези поправки сега, ние ще дадем възможност на общините да направят свои наредби. В известна степен едни ще бъдат по един начин, в друга степен – по друг начин, но така или иначе приеме ли се новият закон, тези наредби всичките ще отпаднат, тъй като те са базирани на друга основа. Аз казах преди малко – на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на Закона за общинската собственост, и съм сигурен, че голяма част от тези неща ще влязат в закона и тогава наистина няма да се налага да

Уважаеми колеги, господин Христов преди малко каза за новия закон. Между Вас има и вносители на стария – мотивите за внасяне на такъв закон преди години са същите, с които Вие сега искате да направите тази кръпка в Закона за устройство на територията.

един от вносителите на този закон, само че Юлия Ненкова в решението на КЗК казва съвсем друго, че такъв закон е необходимо… Прочетете Решението на КЗК и ще го видите, много е интересно. Колегата Динков се опита да Ви каже някои неща – просто това е груба намеса в един бизнес, груба намеса през местната власт. Местната власт тези дейности досега ги е

Местни пазари на този вид услуги… Господин Ангелов беше прав – може би има бъркотия, може би има нередности, но, господин Ангелов, София не е България. На много места в провинцията нещата стоят по съвсем друг начин, да не говорим за административния капацитет на общинските специалисти, които трябва да изготвят такива наредби – не да действат на принципа copy-paste от наредбата примерно на Столична община или на Пловдивска община, или на Варненска община. Така че това наистина ще създаде изключително големи трудности на компании, които се занимават с този бизнес, и аз още в началото, когато гласувахме дневния ред, предложих тази точка да отпадне от дневния ред. Вие проявихте управленска упоритост тази точка да бъде гледана. Явно и Законът ще бъде приет, както виждам, но това ще е още, бих казал, едно красноречиво пиронче за лобизъм в българското законодателство – не се случва за първи път. Общият проект има има и други такива съдържания, които се предлагат днес. Щом българското законодателство, българският парламент, българските народни представители обслужват малкия интерес на определени фирми с ярко подчертани корпоративни интереси, обслужвани от тези поправки, гласувайте си го – отговорността си е Ваша. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Спомняте си, при първото гласуване на Законопроекта ние от „Атака“ бяхме категорично против. Предупредихме. И какъв беше резултатът? Не се беше случвало никога, но този законопроект на ВМРО направи така, че катафалките обиколиха Народното събрание имаше нещо символично в това, за първи път, никога не се беше случвало – и си отидоха. Но те може би пак ще дойдат и Ви казвам, че в резултат на тази болна амбиция на ВМРО, тя е партийна амбиция, част от трайната им политика, да внасят законопроект – кой мине, кой не мине. Но въпросът е – техни дейци, както и друг път съм Ви казвал, души в по пет-шест телевизии вечер, щедро платени, разбира се, предавания, участия, да създават впечатление за законодателна активност. Някои от тях минават – и този, както се вижда, ще мине,

Защо да не е този? Защо да не е по тази тема? ВМРО държи председателството на въпросната комисия. Най-странното е тук, че след като господин Христов ни информира, че

Законопроектът се внася в пленарната зала и ние го гледаме, а като бъде приет, ще последва един стахановски труд по изработване на наредби в съответните общини, по приемане на съответните актове, материята ще влезе в едно определено русло. Всичко това е абсолютно неприемливо – бяха дадени ясни сигнали за това от представителите на този бранш. Аз завършвам изказването си с думите: колеги от ГЕРБ, недейте да приемате този законопроект, който е чисто имиджов, партиен и който гони много тесни партийни цели. Няма за цел и с нищо няма да допринесе за решаване на проблемите в жанра, в бранша.

Подлагам на гласуване първо неподкрепеното предложение на господин Генов. Гласували

Предложение от народния представител

подробен устройствен план“, думата „експлоатационните“ се заменя с „посочените в заявлението експлоатационни“, а след думите „дружества за“ се добавя „безвъзмездно“. 2. В ал. 3 след думата „служебно“ се добавя „и безвъзмездно на хартиен носител и по електронен път“.

даже мисля, че лошият кабинет Орешарски с едно Министерство на инвестиционното планиране поде такава инициатива за тези услуги. В годините наистина бяха предложени текстове в Закона за устройство на територията. Поздравявам колегите от ВМРО – в случая не мислите за лобистки интереси, а наистина това предложение кореспондира с интереса на всички инвеститори, с интереса на много хора,